i pružanju potpore države domaćina. Za koju se nitko nije prijavio za raspravu i da nakon te raspravljene točke sutra počnemo raspravu u 10 sati sa Kyoto protokolom, ratifikacijom Kyoto protokola i još sa točkom 13. Prijedlogom odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i Prijedlog odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije što možemo apsolvirati sutra tijekom prijepodneva, nakon toga da glasujemo u 13 13 i 30 i onda prekinemo ovu sjednicu i nastavimo je 16. svibnja. …/Upadica se ne razumije./… 16. svibnja. Lipnja bi bilo malo prevelik razmak.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovim Zakonom se potvrđuje memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o provedbi vojnih vježbi. Naime, ne razumije./…, naime samo da podsjetim Hrvatski sabor je na svojoj sjednici od prosinca 2001. godine donio uredbu o proglašenju Zakona o provedbi tzv. tzv. NATO PFP sporazuma koji samo okvirno regulira postupke vezane za ulazak, izlazak te prelazak teritorija Republike Hrvatske od strane oružanih snaga članica NATO i partnerstva za mir, ali u praksi se ukazala potreba sklapanja dodatnih sporazuma kojima se reguliraju provedbena pitanja. Dakle, svrha ovoga memoranduma je ustvari utvrditi odgovornosti i opća načela vezano za provedbu vojnih vježbi i pružanje potpore države domaćina te opisati standarde, vrstu i način potpore koji će država domaćin pružiti gostujućim snagama za vrijeme vježbi. Predviđeni su i za svaku vježbu tzv. provedbeni dogovori kao pomoćni dokument ovom memorandumu i oni će se sklapati za svaku vježbovnu i drugu aktivnost vezanu za obuku ili nešto slično Naravno ovim Zakonom se ne zadire u važeći postupak odobravanja svake od vojnih vježbi koje oružane snage provode na svom teritoriju ili izvan njega sa oružanih snaga, a drugih država jer će Hrvatski sabor i dalje za svaku vježbu donositi posebnu odluku. Ovaj memorandum nema namjeru također ni doći u sukob sa zakonima države domaćina ili bilo kojim međunarodnim sporazumima koji su na snazi između sudionica te će u slučaju bilo kakvog spora prevladati odredbe važećih zakona. Dakle, primjenjivat će se PFP NATO …/Govornik se ne razumije./… te odgovarajući planovi vježbi. Država će u skladu sa odobrenim, dakle država domaćin će u skladu sa odobrenim planovima vježbe i potpore poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala prijam gostujućih snaga na određenim točkama ulaska, daljnje kretanja do određenih prostora za obuku, provedbu vježbe ili obuke.

Što još reći. Dakle, medicinsko i stomatološko liječenje osigurat će se u skladu sa člankom 9. NATO …/Govornik se ne razumije./…, u slučaju istrage vojnih vlasti države domaćina, incidenta ili nezgode u kojoj sudjeluju osobe gostujućih snaga, vlasti gostujućih snaga mogu imati promatrača prilikom svake službene istrage, postupci za zaštite okoliša će se također detaljno poštivati i biti će razrađeni svakim vježbovnim elaboratom sukladno provedbenom dogovoru, a i odredbama iz NATO PfP …/Govornik se ne razumije./… Dakle, memorandum stupa na snagu na dan kada Vlada Republike Hrvatske obavijesti Vladu Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o ispunjenju svih potrebnih uvjeta. Evo to bi poštovane zastupnice i zastupnici bilo ukratko informacije o sadržaju ovoga Zakona o potvrđivanju memoranduma. Hvala lijepa. **Šeks,